Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 2., 15. in 21. točka dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 30. junija 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in SD k 1. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine NSi k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Če pa ta amandma ne bo sprejet,

Ker je bil sprejet amandma poslanskih skupin Svoboda in SD k 1. členu pod točko številka 1, je postal amandma Poslanske skupine NSi k 1. členu pod številko 2 brezpredmeten.

Navzočih je 69 poslank in poslancev, za je glasovalo 49,

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 1., 2. in 3. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen.

Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti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

Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 29. junija 2023, ki je objavljen na e-klopi.

Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti pa 21 poslank

Prehajamo na odločanje o amandmaju Vlade k 31. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Vlade k 25. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Vlade k 31. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Vlade k 30. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Vlade k 25. členu. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo. Navzočih je 70 poslank in poslancev, za je glasovalo 49, proti pa 21 poslank in poslancev. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil na naslednji seji. Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo bodo pripravile službe Državnega zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 21. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023–2030. Ker k dopolnjenemu predlogu resolucije amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Pričenjam z glasovanjem. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 11. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v torek, 3. julija 2023, ob 9. uri. Lep vikend! Na svidenje. Hvala